**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo dalje na treću točku. To je Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta pomoć u tranziciji i jačanju institucija za 2007. godinu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 240 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Hrvoje Dolenec, državni tajnik Središnjeg ureda za razvoj, strategiju i koordinaciju fonda Europske Hvala gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Priča u početku uvijek je ista za sve komponente IPA-e pa ću ja krenuti sa standardnim uvodom, a to je da imamo okvirni sporazum o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru IPA-e potvrđen 3. listopada 2007. godine, a sklopljen 27. kolovoza 2007. 20. prosinca 2007. godine Komisija Europske zajednice je usvojila Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. s tzv. sporazumom o financiranju prve komponente IPA-e. U lipnju 2008. dostavljen je taj Nacrt teksta sporazuma o financiranju putem kojeg se pomoć Europske zajednice u okviru ovog programa usmjerava na jačanje demokratskih institucija i vladavinu prava, reformu državne uprave, provedbu ekonomske reforme, poštivanje ljudskih i manjinskih prava, promicanje ravnopravnosti spolova, podržavanje razvoja civilnog društva, unapređenje regionalne suradnje, pomirbu i obnovu, održivi razvoj i smanjivanje siromaštva. Također, veliki dio sredstava je usmjeren na usvajanje i provedbu cjelokupne pravne stečevine Europske unije, te posebice na pripremu Republike Hrvatske za provedbu kohezijske i poljoprivredne politike. Sporazum dakle nakon akreditacije početkom studenog 2008. godine potpisan je financijski sporazum u Zagrebu 17. studenog

Potvrđivanje ovog sporazuma o financiranju predstavlja pravnu osnovu za financiranje projekata koje je Republika Hrvatska predložila u okviru programa ove prve komponente IPA-e. Dobili ste u prilogu sve projekte koji su ušli u financijsku alokaciju za ovu godinu, odnosno za prvu komponentu iz 2007. godine. Uređuju se uvjeti potrebni za isporuku pomoći Europske zajednice, pravila i postupci u vezi s isplatom vezano uz ovu pomoć kao i uvjeti pod kojima se može upravljati tom pomoći. Projekt ovog zakona zahtijeva osiguranje dodatnih financijskih sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske, dakle sufinanciranje je obavezno. Ukupna vrijednost programa IPA-e prve komponente za 2007. godinu iznosi 381,9 milijuna kuna. IPA osigurava bespovratnih sredstava u iznosu 329,2 milijuna kuna, a vrijednost sufinanciranja iznosi 52,7 milijuna kuna koje će se, ulaziti, koja će ulaziti u redovna proračunska sredstva pojedinih tijela državne uprave.

Otvaram raspravu. I prvo su klubovi. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Daniel Mondekar. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče suradniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. SDP dakle podržava i ovaj Prijedlog zakona. Radi se isto dakle kao što je kolega rekao, uvod je isti o programu IPA, prvoj komponenti – pomoć u tranziciji i jačanju institucija. Ključni dokument je dakle Nacionalni program koji se donosi na godišnjoj razini, tj. bazi i imamo u kunama okvirno oko 360 milijuna kuna na raspolaganju godišnje. O ovoj komponenti se često govori da je ono nevidljiva komponenta. O tome ću nešto malo kasnije. Ona pomaže državi korisnici u izgradnji administrativnih, pravosudnih kapaciteta, ispunjenju kriterija za članstvo. Dakle, političkih, gospodarskih, pravnih, administrativnih. Pokrivaju se izgradnja i jačanje institucija i investicija povezane sa usvajanjem i provedbom pravne stečevine zajednice. Još malo ovako školski, nacionalni program ima određene iste prioritete, političke kriterije, borba protiv korupcije, ljudska prava zaštita manjina, ekonomski kriteriji, sposobnost ispunjavanja obveza za članstvo u Europskoj uniji, politika tržišnog natjecanja, informacijsko društvo i mediji, poljoprivreda, energetika, pravda, sloboda, sigurnost okoli, carinska unija, socijalna politika i zapošljavanje te kroz prateće programe, isto jednu bitnu stvar, sudjelovanje u programima zajednice Europske unije. Kada se samo pogleda popis projekata koji je javno dostupan, vi ćete vidjeti za se tu radi o provedbi politike zaštite tržišnog natjecanja, jačanje Hrvatske agencije za telekomunikacije, upravljanje i nadzor poljoprivrednim fondovima, zdravlje i sigurnost na radu, jačanje kapaciteta USKOK-a, jačanje kapaciteta Hrvatske agencije za zaštitu osobnih podataka, suzbijanje krijumčarenja i zloporabe opojnih druga, ali i dakle sufinanciranje programa programa poput Tempusa, programa za cjeloživotno učenje … /Govornik se ne razumije./ … i tako dalje. Kad sam rekao da je nevidljiva komponenta, onda zapravo opet ću reći djelomično nevidljiva kratkoročno može imati nevidljive rezultate, ali dugoročno u slučaju pravilne provedbe ovih projektnih aktivnosti, imati ćemo i dugoročnu korist za Republiku Hrvatsku. napomenuo jednu stvar i mislim da je ključno da konačno Sabor dobije popis, ovdje se spominje Tempus, popis dosadašnjih Tempus projekata. Znam da ZDURF nije za to nadležan, ali kroz Tempus, projekte za visoko obrazovanje je već velik novac otišao, dosta projekata se napravilo, a rezultati tih projekata su dosta dubiozni i mislim da bi već Sabor trebao znati isto kako se oni troše. Također nažalost mi smo bili primorani ići iz Tempusa u Tempus jer Ministarstvo znanosti je dosta sporo radilo svoj posao vezan uz program Integrirani akcijski plan za cjeloživotno učenje, Tempus je nepovoljniji program jer puno više partnera zahtjeva i puno manje novaca konkretno ostane u Republici Hrvatskoj kada se rade projekti kroz Tempus. ovo će biti kratka rasprava i sad ću ponoviti nešto što mi u klubu SDP-a ponavljamo svaki put kad se priča o programima zajednice ili pretpristupnim fondovima, ključni faktor ovdje su državni službenici. I mi ćemo nastaviti to i dalje govoriti jer oni moraju biti motivirani, oni moraju biti dobro plaćeni, znači službenici koji se bave upravo projektima vezanim uz pretpristupne fondove i programe zajednice. Obim njihovog posla raste iz dana u dan jer se na kraju krajeva pripremamo i za strukturne fondove. To je vrlo dinamičan posao koji iziskuje konstantno učenje i rad za relativno malu plaću. To je posao u koji ne možete doći i reći da ste nakon 2, 3 godine naučili i već automatski radite neke stvari, morate konstantno učiti. Kakva je nagrada jednom državnom službeniku? Zakon koji ćemo mi imati isto uskoro o plaćama državnim službenika će im možda putem njega biti dodijeljeno jednokratno 3000 kuna nagrade za njihov posao. A sad se postavlja pitanje koliko bi takvi ljudi dobili da napuste državnu upravu i odu u privatni sektor? Ono što sam u zadnjoj točci rekao, to se zaista događa. U Hrvatskoj će vrlo brzo otvoriti se predstavništva najjače irske i najjače mađarske konzultantske kuće. Oni će tražiti svoj kadar negdje i tražiti će ga upravo da povuku ljude iz državne uprave na daleko veću plaću jer za ono za što će možda, možda ponavljam, državni službenik biti nagrađen sa 3000 kuna, u privatnoj tvrtci će možda biti nagrađen sa 3000 eura. I mi smo već jedanput rekli da kod takvih privatnih konzultantskih kuća, a imamo primjer već državnih službenika koji su napuštali sadašnji SAFU još prije dok je bila središnja jedinica odlazili u privatni sektor ili za Europsku komisiju raditi na daleko veću plaću i to je veliki, veliki problem koji ako nećemo riješiti će nas dovesti u zaista jednu situaciju koju mi u trenutku kada trebamo početi koristiti strukturne fondove ne želimo biti. Dakle, ključno kod nacionalne komponente je zadržati i dobro motivirati službenike koji će raditi na projektima jer si Republika Hrvatska ne može dopustiti u Europsku uniju izgubimo najbolje stručnjake iz državne uprave jer će zbog toga nastati dugoročna nepopravljiva šteta koja će se u financijskom smislu odraziti na korištenje strukturnih fondova, a ja ću još jedanput ponoviti, strukturni fondovi su i do 10 puta veći od onog što sad imamo.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Pa evo, opet IPA, Hrvatska koristi fondove od 2000. godine i ja bih ovdje još jednom naglasila da je ona jedina država a tako će izgleda i ostati koja istodobno upravlja sa 5 različitih programa pomoći u Europskoj uniji. Utoliko se ja mogu složiti s kolegom Mondekarom koji tvrdi da trebamo znalce i stručnjake u državnoj upravi, a ja kao osoba koja je sa tim ljudima radila mogu reći da ih zaista imamo i da zaista unatoč činjenici da su oni državni službenici pa kao takvi tretirani kao i svi drugi, da većina njih i za plaće koje naša državna služba ima, oni rade i jako dobro rade svoje poslove. U današnjoj financijskoj situaciji, teško je govoriti o tome kako povećati plaće, rekli ste sami mi ćemo imati pred sobom Zakon o plaćama državnih službenika. Govori se i o tome kako bi trebalo smanjivati plaće, tako da ima prijedloga koji ne idu jedni s drugima, ali ono u čemu se slažem je svakako da treba dalje raditi na edukaciji ljudi koji rade u državnoj upravi na fondovima i trebati će ih sve više. I ne samo u državnoj upravi na središnjoj razini, nego sve više i na lokalnoj i županijskoj razini, postanemo članicom Europske unije, puno više novaca će biti na stolu i puno više projekata će biti u pitanju. Međutim, to nije pitanje i nije izazov koji samo stoji pred Hrvatskoj, to pitanje su imale i druge članice i s njima su se nosile na određene načine i nigdje se nije dogodila katastrofa, prema tome ja sam uvjerena sa onim svim iskustvima koje mi imamo da će Hrvatska, kao što je do sada to radila, dobro raditi i dalje. Međutim, ono što mislim da je bitno reći kod svakog programa pomoći, pa ću to ponovo ponoviti ovdje i kod ovoga, da je korištenje fondova za nas koji smo u ovoj fazi priprema za članstvo S jedne strane pripremamo institucije za upravljanje značajnijim sredstvima u budućnosti, dakle kohezijskog i strukturnih fondova, a s druge strane koristimo danas dostupna bespovratna sredstva koje pridonose provedbi potrebnih tranzicijskih reformi, ali i ukupno pripremaju Hrvatsku za članstvo u Europskoj uniji. Dakle, novi program IPA, njegova prva sastavnica pomoć u tranziciji i jačanje institucija o kojoj danas ovdje raspravljamo pokriva u velikoj mjeri ono što je ranije obuhvaćao program PHARE a ako sam za onaj raniju komponentu IPA-e "Razvoj ljudskih potencijala" rekla da se uglavnom koncentrira na ispunjavanje gospodarskog kriterija za članstvo u Europskoj uniji kod ovog se može reći da je u velikoj mjeri kao što je to činio i PHARE usmjeren na prvi kriterij, na ispunjavanje političkog kriterija, dakle jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava, reformu državne uprave, provedbu gospodarskih reformi, poštivanje ljudskih i manjinskih prava, promicanje ravnopravnosti spolova, podržavanje razvoja civilnog društva ali i unapređenje regionalne suradnje te pomirbu i obnovu. Međutim, i treći kriterij za članstvo a to je prihvat i provedba pravne stečevine isto tako podupire i omogućava dakle ova prva komponenta IPA-e a to je svakako provedba pravne stečevine i provedba poljoprivredne i kohezijske politike Europske unije. Ovaj zakon kojim Sabor treba potvrditi predmetni sporazum kako bi postao punovažan pravni temelj za provedbu odabranih 17 projekata određuje uvjete i pravila prema kojima se bespovratna sredstva Europske unije kao i dio koji je sufinanciran iz sredstava državnog proračuna mogu koristiti. Ukupna sredstva u IPA-i dakle za financijsku 2007. godinu iznose 329,2 milijuna kuna a sufinancirani dio iz hrvatskog proračuna je 52,7 milijuna kuna za ukupno 17 projekata. Budući da se radi o bespovratnim sredstvima koja smo dobili za reforme koje su u Hrvatskoj itekako potrebne na stručnjacima Ministarstva financija, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, Središnjeg državnog ureda za strategiju i koordinaciju fondova te svih provedbenih jedinica u nizu drugih institucija je da nastave uspješno provoditi projekte, istodobno dalje graditi dugoročno održiv sustav korištenja sredstava iz europskih fondova a sve to s ciljem kako bi Republika Hrvatska u ovom predpristupnom razdoblju te posebice kada postane članicom Europske unije od tog članstva imala što veću korist. Zbog svega toga klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovog zakona. Hvala Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.